Я хочу вам показати відношення з боку Державної судової адміністрації до українського парламенту. Ми вчора запросили керівництво Державної судової адміністрації до нашого засідання. Ми хотіли задати запитання: чому вже 2 роки система "Електронний суд" працює лише в тестовому режимі; чому учасники судових процесів завчасно не повідомляються про засідання; чому справи лише накопичуються в судах і їх розгляд переноситься на декілька місяців вперед; чому в умовах пандемії коронавірусу не можуть забезпечити формат відеоконференцій. І, саме головне, чому постійно Державна судова адміністрація просить у парламенту додаткове фінансування. А вони звернулись до нас з вимогою, щоб ми додатково виділили більше мільярда гривень, але жодним чином ніхто за це не несе відповідальність. Я хочу вас всіх проінформувати, що вчора на засідання нашого комітету єдиний, хто був долучений, це радник голови Державної судової адміністрації, який працює на громадських засадах. Так само хочу вам всім повідомити, що щодо цієї особи не просто відкрите кримінальне провадження, а НАБУ повідомило йому підозру по статтям 191 та 366 Кримінального кодексу України. Оце відношення до українського парламенту, це відношення до нас всіх. Сюди вони приходять тільки за додатковими коштами. Я зараз звертаюсь до Голови Верховної Ради України. вимагаю, щоб була відповідь саме від парламенту. Я хочу, щоб на це звернув увагу окремо бюджетний комітет, бо ви будете розглядати додаткове виділення більше мільярда гривень на їх діяльність. Я хочу, щоб ви знали, що по тих матеріалах, які ми проаналізували, керівництво нараховує собі в місяць величезні заробітні плати, премії, працюють нібито понаднормово, а люди в регіонах отримають мінімальні заробітні плати. Вся судова система але в першу чергу показала своє відношення, цю гниль, відношенням до засідання парламентського профільного комітету. Ми звернулись до Президента України, до Мінфіну, Рахункової палати, Вищої ради правосуддя негайно розпочати дисциплінарне провадження, відсторонити керівництво Державної судової адміністрації від займаних посад. Призначити інших інших людей і терміново навести лад в тому, що відбувається в Державній судовій адміністрації України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійович. від будь-яких органів у відношенні до народних депутатів повинно бути інше, назвемо це так. І я думаю, що і комітети приймуть це до уваги, і бюджетний комітет, до якого ви також звернулись. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до роботи, нам треба буде провести декілька голосувань. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. У мене була дискусія зі всіма депутатськими фракціями та групами. Вони всі звернулись з пропозицією щодо невідкладного розгляду законопроекту реєстраційний номер 3669. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення у 2019 - 2020 навчального року. Розглянути це питання саме сьогодні. Чому? Тому що, якщо цей закон не буде прийнятий і не вступить в силу до 30 червня, він не буде працювати. Перш за все я хотів би, щоб ця пропозиція була підтримана залом щодо розгляду його сьогодні. А далі ми пройдемо по всім процедурам, які необхідні: включимо в порядок денний сесії, застосуємо процедуру ad hoc і перейдемо до його розгляду. Немає заперечень? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ця позиція була узгоджена всіма депутатськими фракціями та групами. Готові? Ставлю на голосування пропозицію, яка була озвучена депутатськими фракціями та групами, щодо розгляду цього законопроекту реєстраційний номер 3669 на сьогоднішньому пленарному засіданні. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-296 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії цього законопроекту. Прошу підтримати та проголосувати.

За-300 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за процедурою ad hoc та прийняти рішення щодо розгляду його на цьому пленарному засіданні, також і прийняття рішення. Прошу підтримати та проголосувати.

За-303 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-282 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України, Представнику Президента України у Верховній Раді України Стефанчуку Руслану Олексійовичу. Шановний пане Голово, шановні колеги, вашій увазі пропонується для розгляду внесений Президентом України та визначений ним як невідкладний, проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019-2020 навчального року (реєстраційний номер 3669). Законом, зокрема, уточнюється прийнята відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" норма, яка з Кабінету Міністрів України знімає зобов'язання приймати рішення про тривалість навчального року, натомість надає йому можливість регулювати це питання залежно від ситуації зі станом захворюваності та поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Крім цього, пропонується відмінити імперативну норму про проходження здобувачами освіти державної підсумкової атестації (ДПА) при завершенні здобуття повної загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році. Така пропозиція обґрунтовується активною фазою перебігу хвороби, що сталася на сьогоднішній день, і спрямована на убезпечення та мінімізацію ризиків збільшення захворюваності. Натомість проектом передбачено, що зазначена категорія здобувачів освіти матиме право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі зовнішнє незалежне оцінювання, виключно за власним бажанням. Ще раз хочу наголосити, що запропонована Президентом України ініціатива жодним чином не спрямована на відміну ЗНО, а лише передбачає можливість охочим учням самостійно приймати рішення щодо проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. ЗНО залишається основною можливістю вступу до вищих навчальних закладів. Тому прошу підтримати законодавчу ініціативу Президента України та прийняти законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019-2020 навчального року (реєстраційний номер 3669) за основу та в цілому. Дякую за увагу. До слова запрошується для співдоповіді голова Комітету з питань освіти, науки і інновацій Бабак Сергій Віталійович. Доброго дня, шановні колеги! Цим законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про освіту" щодо надання права Кабінету Міністрів визначатися із датою початку або закінчення відповідного навчального року в умовах карантину, а також внести зміни до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", якими звільнити здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019-2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації та надати їм право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням. Враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні та з метою мінімізації ризиків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 під час оцінювання результатів навчання учнів і студентів, які звершують здобуття повної загальної середньої освіти, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій ухвалив рішення про прийняття проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019-2020 навчального року, поданого Президентом України, за основу та в цілому як закон. Дякую, колеги. І дуже прошу підтримати, тому що це потрібно зробити на цьому пленарному тижні для того, щоб ми встигли запустити цю процедуру. Далі вона просто не спрацює. Дякую вам щиро і прошу підтримати.

Давайте, уявімо, що позаду мене сидять не спікер і віце-спікери парламенту, а три випускники цього року. Якщо ми приймаємо даний законопроект, що відбувається? Вони всі звільняються від здачі державної підсумкової атестації і отримують атестати, з чим ми їх вітаємо. Далі, які є варіанти. Руслан Олексійович Стефанчук, отримавши атестат, не планує вступати до закладу вищої освіти. Все, він звільнений, він може не складати ЗНО. Дмитро Олександрович планує вступати до закладу вищої освіти, він йде і складає ЗНО, і за результатами ЗНО вступає до університету. Олена Костянтинівна також планує вступати ВЗО в Україні. Вона йде складає і складає його настільки круто, що ДПА, яке у формі ЗНО, може покращити середній бал її атестату. Вона приходить і каже, поміняйте мені атестат, зробіть його замість звільнення від ДПА поставте ці результати. Все. Всі у виграші. Навіщо ми приймаємо цей законопроект? Щоб на третину скоротити кількість людей, які складають зовнішнє незалежне оцінювання і тим самим убезпечити наших дітей. Ми маємо проголосувати за цей законопроект за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Романе Павловичу, давайте лише не скорочувати президію, хай буде в тому складі, який є. Єдине, я маю право на репліку. Ви сказали, що на третину, якщо так глянути, то трошки більше, чим на третину. ГОЛОВУЮЧИЙ. Констанкевич Ірина Мирославівна. Шановні колеги, я прошу дослухатися до голосу суспільства: батьків, учнів, викладачів. Адже ЗНО і та форма, яка запропонована в даному законопроекті, це саме те, що вимагало суспільство. І тому цей законопроект треба підтримати. Це раз. Це саме те, про що говорили наші колеги народні депутати на Погоджувальній раді, це те, про що просили і наша депутатська група "За майбутнє", і багато інших. Отже, цей законопроект на часі. Хоча насправді його треба було ухвалювати ще місяць тому. Тому, якщо ми працюємо в інтересах людей, даний законопроект має бути підтриманий. Тому група "За майбутнє" буде голосувати за цей законопроект. Дякую. Шановні українці, шановні колеги! Фракція "Голос", 115 округ, Львів. ЗНО буде, і це гарна новина. Гарна новина також, що на ЗНО зможуть піти тільки ті, хто поступає в заклади вищої освіти. Погана новина – те, що вчителі і директори будуть багато мати проблем з видачею додатків до атестатів, і буде дуже багато непорозумінь з процесом. Ми пропонували іншу версію, як зробити це простіше, щоб не було хаосу. Полягала вона в тому, щоби цього року ЗНО зробити обов'язковим для тих, хто вступає в заклади вищої освіти, але при цьому скасувати середній бал за атестат. Тому що цього року ми маємо виклик – дистанційна освіта, не в кожній школі є проведена добре. Ми будемо мати цього року дуже нереалістичні і, в принципі, нижчі знання наших випускників ніж загалом. Тому ми пропонували би рішення зробити краще. Але загалом ідея добра, реалізація погана, ми будемо визначатися, як саме підтримувати. Але дякую в першу чергу за те, що ми сьогодні приймемо рішення, яке визначить долю випускників, адже від них дзвінків маса – від вчителів і директорів, які чекають сьогоднішнього нашого рішення. Я дуже вірю, що епідеміологічна ситуація нам допоможе, і 25 червня ЗНО почнеться. Дякую.

Шановні колеги! Іван Кириленко, фракція "Батьківщина". Хочу сказати, що питання, яке зараз розглядається, не залишиться в наших руках і не залишиться в руках Президента, і не залишиться в руках вищих навчальних закладів чи середніх середніх шкіл. Воно залишиться в руках Ляшка і його відомства, і Кабінету Міністрів. Не дай Боже, порог, у нас зараз близько 40 на 100 тисяч, якщо, не дай Бог, дійде до 60, все буде відмінено. Все. того, щоб врятувати ситуацію із завершенням навчального року, вступної кампанії, ЗНО і так далі, доля понад 300 тисяч дітей, а це і члени сімей, батьки, викладачі, вирішується саме зараз, і нам не втратити час. Тому, друзі, треба одноголосно проголосувати і за перше, і за друге читання. Ми бачимо, що він трошки… можна було простіше виписати, зрозуміліше, але то вже дотягнеться міністерством у вигляді інструкцій, нарад, консультацій, прес-конференцій, роз'ясненням – те, що ми називаємо роз'яснюючою роботою. Негайно треба проголосувати. Питання здоров'я в значній мірі вирішується. Вчора на засіданні комітету презентувалися заходи, які будуть вживатися, щоб діти могли здати ЗНО, могли завершити спокійно навчальний рік і вступити до вищих навчальних закладів України. Друзі, давайте підтримаємо. Да, дійсно, треба було раніше це робити. Але хто в таких форс-мажорних обставинах працював? Це сьогодні складно. Нам треба допомогти врегулювати цю тему. І, не дай Бог, щоб у нас дальше це наростало. Голосуємо "за"! Шановні колеги, переходимо до голосування. Хто ще? Геращенко – з мотивів, хвилина, будьте добрі. І після цього переходимо до голосування за закон, запросіть народних депутатів до зали. Шановні українці! Якби Президент і монобільшість здавали ДПА і ЗНО цього року, очевидно, вони би отримали незадовільну оцінку. Тому що такого бардака не було вже давно в країні. Вчителі в дуже важких умовах змогли достатньо оперативно організувати дистанційне навчання. Від монобільшості вони очікували, від цієї влади законно очікували, що протягом 4 місяців карантину влада дасть їм якийсь орієнтир, що дітям, що випускникам робити з іспитами, з ЗНО, з ДПА і таке інше. І ми бачимо, що вже сьогодні 18 червня, коли іспити вже давно мали відбутися, тільки зараз монобільшість підходить до вирішення цього питання. В уряді і досі немає міністра відповідного, а тих, кого пхають, то ви б уже краще Табачника відразу пхали без всяких там, знаєте, попередніх там результатів. І, власне, ми підтримаємо вчителів і дітей в цьому питанні. Але вам усім велика двійка за те, що ви всі питання вирішуєте в останній день. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шахов Сергій Володимирович. Після цього переходимо до голосування. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Безумовно, ми будемо підтримувати цей законопроект. Треба підтримувати молодь, треба підтримувати вчителів. законопроектами про навчання, а ще й грошима хотілося б підтримати вчителів і дати їм премії за те, що вони сьогодні терплять від парламенту і взагалі від влади. Таким чином, сьогодні ми можемо дати можливість тим, хто вже вивчився, йти працювати, але хотілось би знову-таки, не за кордон щоб наші діти їхали, а працювали в нашій державі

він містить дві важливі гарантії. Враховуючи сучасну поточну епідеміологічну ситуацію, створюються всі умови для забезпечення здоров'я випускників закладів середньої освіти. А по-друге, надаючи право за власним бажанням випускникам закладів середньої освіти скласти державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, ми гарантуємо принцип рівного доступу до вищої освіти. Саме тому ми підтримуємо цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування.

Шановні колеги, цей законопроект голосується за основу і в цілому. Немає заперечень? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019-2020 навчального (реєстраційний номер 3669). Прошу підтримати та проголосувати. За-356 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне голосування – це в цілому. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019-2020 навчального року (реєстраційний номер 3669). Прошу підтримати та проголосувати.

За-356 Рішення прийнято. Шановні колеги, якщо ми так одноголосно, є пропозиція поставити доручення Голові Верховної Ради невідкладно підписати цей закон і направити на підпис Президентові України.

Точно? Ставлю на голосування пропозицію Руслана Олексійовича Стефанчука. Прошу підтримати та проголосувати. За-358 А хто там утримався? Покажіть по фракціях, будь ласка.

АРАХАМІЯ Д.Г. Шановні колеги, в мене є пропозиція, враховуючи те, що у нас там трошки вичерпується час, пріоритезувати і поставити на розгляд трошки раніше Закон 3509. Якщо немає заперечень, давайте поставимо на голосування. Дякую. Надійшла пропозиція про зміну в порядку денному розгляду питань. Пропонується зараз розглянути питання 3509, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Немає заперечень? Ставлю на голосування вище зазначену пропозицію. Прошу підтримати та проголосувати.

Переходимо до розгляду питання реєстраційний номер 3509, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". На трибуну запрошується заступник голови Комітету з питань бюджету Трухін Олександр Миколайович. Скажіть, будь ласка, хтось буде наполягати на своїх правках? Ні? Васильченко. Більше ніхто? Галина Іванівна, яка правка, на яку наполягаєте? 25 правка, Васильченко. Після цього голосуємо. Не розходьтесь, будь ласка. дякую. Галина Васильченко, фракція "Голос". Власне, моя правка стосується того, аби з цього фонду допомогти тим, хто зараз справді дуже потребує і, зокрема, постраждав в час пандемії і жорсткого карантину. Йдеться саме про представників малого і середнього бізнесу. І зокрема я подавала відповідний альтернативний законопроект. Але, оскільки ми тоді в першому читанні прийняли основний, то дуже прошу підтримати цю правку. І загалом в залі, сподіваюся, знайдеться достатня кількість голосів, зокрема і представників монобільшості, які завжди заявляють про те, що вони на стороні малого і середнього бізнесу. Тому давайте зробимо це справді своїми своїми справами, а не просто пустими словами. Буду дуже вдячна за підтримку цієї правки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 25 Васильченко. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

Рішення не прийнято. Наталія Юріївна, ви точно… Одна правка. 26 правка, Королевська, відхилена комітетом. антикоронавірусний закон, ми з вами внесли туди норму щодо підвищення заробітної плати медичним працівникам до 300 відсотків та працівникам соціальної сфери, які безпосередньо обслуговують людей на дому і також сьогодні подвергаются можливим опасностям щодо захворювання. Але ж, на жаль, по цей день ніяких доплат сьогодні соціальні працівники не отримують. І це питання, на жаль, замовчується. І уряд прийняв таке унікальне рішення, щоб покласти ці виплати на місцеві бюджети. Ну, шановні, місцеві бюджети, вони не безрозмірні, вони не можуть сьогодні взяти на себе це. Тому в цій праці я уточнюю, щоб дати можливість безпосередньо виплатити людям, які надають соціальні послуги за місцем проживання або перебування їх отримувачів. Дуже прошу підтримати. Ставлю на голосування 26 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Всі правки пройшли? Ні. Івченко, остання правка. Який номер? Шановні колеги, тільки давайте так, щоб ми наступного разу, якщо домовляємося, щоб ви... Всі чули, да, про що ми домовились. Яка правка, Вадиме Євгеновичу? фракція внесли свою пропозицію, щоб ті кошти також розповсюджувалися на сільські ФАПи, на сільські амбулаторії. І я дякую бюджетному комітету, що ви підтримали дану пропозицію. Тому я не хочу, щоб мою правку голосували, але при цьому хочу сказати, що ми обов'язково підтримуємо таку пропозицію, яка сьогодні вноситься відповідним законопроектом. Відповідні ФАПи і відповідні амбулаторії будуть мати змогу звернутися, щоб отримувати кошти на закупівлю відповідного обладнання або на капітальний ремонт. Колеги, це добре. Це доступність медичних послуг перш за все в сільській місцевості. І я дякую, що ми цей закон нарешті проголосуємо і будемо використовувати кошти за призначенням, в тому числі по лікуванню СOVID. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до голосування.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

За-331 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю! Наступне питання порядку денного – це комплекс питань, Це три законопроекти... Без обговорення? Це три законопроекти реєстраційні номери 3612, 2182 та 3177, вони пов'язані між собою однією темою. Ми їх будемо розглядати по повній процедурі, однак всі три питання одночасно. Голосувати будемо окремо, тому що вони не є альтернативними. до слова запрошується щодо доповіді згідно законопроекту (реєстраційний номер 3612), проекту Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум, Представник Президента України у Верховній Раді України Руслан Олексійович Стефанчук. Вельмишановний пане Голово, шановні колеги, Конституція України визначає народ носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. Воля українського народу, висловлена на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року, підтвердила Акт проголошення незалежності та утвердила Україну як самостійну, незалежну та суверенну державу. З цього часу, на превеликий жаль, воля українського народу жодного разу не була врахована під час вирішення ключових питань внутрішньої і зовнішньої політики держави. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на пріоритетності унормування законодавчих питань, які стосуються народовладдя. Саме тому главою держави внесено на розгляд парламенту та визначено ним як невідкладний проект Закону України про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстраційний номер 3612). Ситуація, яка сьогодні існує, вона зводиться до того, що, на превеликий жаль, після визнання неконституційним у 2018 році Закон України "Про всеукраїнський референдум" народ України взагалі не має правової можливості щодо реалізації права на народовладдя шляхом всеукраїнського референдуму. Саме у зв'язку з цим була створена робоча група, яка відкрито, з обговоренням напрацювала законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум. Насамперед були визначені чотири основних складових предмету всеукраїнського референдуму. До них віднесені – це затвердження Закону про внесення змін до розділів І, ІІІ і ХІІІ Конституції України. Далі. Питання загальнодержавного значення. Наступне. Питання про зміну території України як конституційна норма, яка передбачена в 73 статті Конституції. А також питання втрати чинності законом України або окремими його положеннями. Водночас одразу, щоб зупинити всі маніпуляції, які тривалий час ллються з екранів наших телевізорів, ми на робочій групі напрацювали чотири основних запобіжники для того, щоб не допустити будь-яких махінацій, махінацій, варіацій, пов'язаних зі зміною території України. Зокрема, ми вказали в законопроекті, що суперечить… не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і протоколами до неї. Також не можуть бути віднесені, і це дуже важливо в контексті предмету референдуму, питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загроз національній безпеці України, розпалювання міжетнічної і расової, і релігійної ворожнечі. Також не може бути винесено на референдум питання щодо законопроектів з питань податків, бюджету, амністії, також як конституційна норма, яка передбачена 74 статтею Конституції України. І не може бути винесено питання, які віднесені Конституцією і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду. Це означає, що через референдум ми не можемо призначати винних, встановлювати строки і так Крім цього, ми визначили в даному проекті, що на референдум може виноситися тільки одне питання з тим, щоб уникнути проблеми конкуренції питань, які можуть не знаходити одностайної підтримки. Крім цього, в законі чітко прописані етапність проведення всеукраїнського референдуму. Перший етап – це збори громадян не менше як 300 виборців. І найголовніше, що може бути вирішено на зборах, це формулювання питання всеукраїнського референдуму, а також створення ініціативної групи 60 виборців, і може бути створена одна група. Другий етап. Це також передбачено Конституцією України, необхідність збору 3 мільйонів підписів. Ці підписи будуть збиратися у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць, передбачених 133 статтею Конституції по 100 тисяч підписів у кожній із них у паперовій або у електронній формі. Причому створюється як паперовий варіант формування, так і єдина електронна комісія. І третій етап. Президент зобов'язаний видати Указ про проголошення всеукраїнського референдуму в останню неділю 60-денного строку з дня видання цього указу. При цьому в законі передбачається можливість зупинення референдного процесу у разі відкриття конституційного провадження щодо конституційності питання всеукраїнського референдуму до ухвалення Конституційним Судом України. Тобто встановлений ще один запобіжник, коли є можливість звернутися до Конституційного Суду на предмет конституційності питання, яке виноситься на всеукраїнський референдум. В чому ще вигідна відмінність даного закону? Він на 80 відсотків складається з процедур і прописаний сумісно як представниками Центральної виборчої комісії, так і громадянським суспільством із залученням науковців. Крім цього, ще одна відмінність даного законопроекту, що ми відмовилися від питання консультативних референдумів. Референдум – це річ надзвичайно вартісна, і вона повинна проводитися тільки тоді, коли реально є необхідність визначити стратегічний напрямок розвитку держави. Крім цього, у даному законі передбачено обов'язковість положень референдуму, тобто що будь-який референдум, він має правові наслідки і породжує його як для Президента України, так і для Верховної Ради України. Крім цього, я хочу звернути вашу увагу, що, мабуть, при підготовці цього законопроекту було продемонстровано найвищий поки рівень відкритості і спілкування з громадянським суспільством. Тому що ми готували його практично рік, ми працювали разом з провідними науковими установами, з громадським сектором, з нашими міжнародними експертами. Крім цього, даний законопроект був виставлений на всеукраїнське і міжнародне обговорення, перекладений з української мови на англійську мову. Після цього ми отримали низку позитивних рецензій від Національної академії наук, Національної академії правових наук. Також ми отримали підтримку і від міжнародних організацій, зокрема організації IFES, яка займається міжнародними виборами, Швейцарської Конфедерації, інституції, які займаються виборами. Чому саме з ними консультувалися? Тому що досвід проведення референдумів саме в Швейцарській Конфедерації, мабуть, найбільший у світі. Крім цього, даний текст закону вже навіть після виправлень був додатково направлений на отримання висновку саме в Венеціанській комісії. Тому, вельмишановні колеги, на ваш розсуд ми представляємо даний законопроект. І ми усвідомлюємо, що можуть бути дискусії по тих чи інших питаннях. проблем, парламентських міфів нам вже вдалося усунути і до цього моменту. Але я прошу підтримати його за основу і після цього продовжити дискусію. Тому що для нас всіх є надзвичайно важливим і пріоритетним, щоб врешті-решт стаття 5 Конституції України, стаття 38 України, яка гарантує, народ України як вищий носій влади, а також можливість долучення до управління державними справами через референдум, врешті-решт в Україні запрацювала. Тому я прошу підтримати і проголосувати за основу даний законопроект і конструктивно долучитися до подальшого вдосконалення його положень. Дякую за увагу. Запишіться, будь ласка, на запитання. Регламент – 3 хвилини, 1 хвилина – на запитання.

Руслан Олексійович, у мене два питання коротенькі. По-перше, все ж таки поясніть, будь ласка, що таке адміністративно-територіальні одиниці, бо я не розумію, що це таке. В Конституції нема такого поняття. А є таке поняття, як адміністративно-територіальний устрій, до якого входять області, Крим, Київ, Севастополь, міста, райони, райони в містах, селища і села. Це ви про це говорите? Бо, якщо ви читали Конституцію, то там іде мова про дві третини областей України – це чітка норма того розділу, який взагалі не можна міняти, крім як референдумом, як ви пропонуєте. Шановні колеги, давайте вже, наскільки неконституційні відверті ляпати хоча би прибирати на первинному етапі, не ганьбити себе і всіх, хто слухає нас. І друге. Руслане законодавчий референдум, по суті, ви пропонуєте, з точки зору можливості визнання такими, що втратили чинність законів України. Ви ж знаєте, і позиція Конституційного Суду, Венеційської комісії, тільки Конституційний Суд в низці рішень чітко сказав, що категорично заборонено, це суперечить Конституції, підміняти парламент референдумом. Не може бути в країні два законодавчих органи. Це прямо заборонено Конституцією України. Для чого ми… 13:20:14 СТЕФАНЧУК Р.О. Дякую. Шановний Руслане Петровичу, Так, ви абсолютно праві, в Конституції передбачено поняття "область", про що ви говорили. Водночас, коли ми відслідкуємо питання, яким чином напрацьовувалася Конституція України, то стаття 72 писалася ще до того, як писалася стаття 133, в якій чітко визначено, що окремим суб'єктом буде Автономна Республіка Крим. Це, по-перше. По-друге, сприйняття цієї позиції, про яку ви говорите, воно ставить в нерівні умови Автономну Республіку Крим, місто Київ і Севастополь у порівнянні з іншими областями. Тому саме така пропозиція була запропонована Президентом України, тому що він глибоко переконаний, що особливо в сьогоднішній період ставити в дискримінаційні умови Крим, Донбас і інші речі, які є Україною, є недопустимим. Але, якщо у вас буде своя пропозиція, ми, безперечно, її обговоримо. Друге, що стосується законодавчих питань, пов'язаних із структурою даного закону. Пропонується виключне скасування, а неприйняття законів. Тому все-таки я би тут не передьоргував, тому що функція скасування – це фактично один з елементів питань…

Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, шановний Руслане Олексійовичу! Дякую вам, що ви представляєте цей законопроект. хотіла б подякувати Президенту Зеленському, що він, нарешті, виконав свою першу передвиборчу обіцянку. Він обіцяв подати цей законопроект першим, подав він його, мабуть, уже 171, через рік. Але все одно це позитив. У мене два до вас коротких запитання. Перше. "Батьківщина" виконала передвиборчу обіцянку Президента Зеленського ще у вересні минулого року, коли ми подали власний якісний законопроект про всеукраїнський референдум. На жаль, з того часу він не розглядався в цій залі, він буде розглядатися сьогодні. Але чому законопроект Президента Зеленського не є альтернативним до нашого законопроекту про всеукраїнський референдум? Це є неправильно, це є маніпуляцією, це є порушенням. І друге коротке питання. Вчора антикорупційний комітет, на жаль, не зміг зібрати кворум з цього питання, я так розумію, що не прийшли деякі "слуги народу". Але він зазначив, що є зауваження і потенційні корупційні ризики в цьому законопроекті. Чи відомо вам про це?

питання, які ви задавали, чому от саме зараз, а не пізніше. Мабуть, політика така річ, коли ти робиш рано – тобі говорять, не на часі, коли ти робиш пізно – тобі говорять, чому. Головне, що він є, тому що в мене є підбірка невиконаних, вмерлих обіцянок політиків багатьох тисячоліть, які працювали тут. І останнє. Що стосується висновків антикорупційного комітету. Так, безперечно, він вчора не зібрався, висновків немає. Але по тому законопроекту, який внесли ви, ваша фракція, висновок є, що ваш законопроект містить антикорупційні ризики. Дякую. Дякую, Руслан Олексійович. Будь ласка, сідайте. Сідайте, будь ласка. До слова запрошується народний депутат України Тимошенко Юлія Володимирівна щодо представлення законопроекту 2182.

Шановні колеги, я думаю, що вся країна пам'ятає блискучу перемогу діючого Президента на виборах. Це дійсно була блискуча перемога. І я думаю, що програму кандидата в Президенти пана Зеленського уважно читала вся країна. Я вам можу сказати, що ми як ваші опоненти теж її дуже уважно читали. мені було дуже приємно, що починається програма Президента Зеленського з дуже важливих слів. Він там сказав, що не можна приймати в країні жодного рішення важливого, не можна приймати жодного закону, якщо народ не дав на це своє "добро". І він тоді написав в своїй програмі, що перший закон, який він внесе до Верховної Ради, це буде Закон про народовладдя, де через референдум будуть вирішуватися всі без виключення питання перед тим, як він буде приймати рішення, або перед тим, як Верховна Рада буде голосувати. І ви знаєте, що, власне, з похожими речами йшла і наша команда на вибори до влади. І я вважаю, що, можливо, це єдине, що треба зробити в країні – це слухати людей і давати їм право бути не на маргінесі управління країною, не тими, кого використовують в кожну виборчу кампанію, а коли вона закінчується, про людей просто забувають. А у нас з вами інтелектуальний народ, інтелектуальна нація, і якщо б ми здатні були долучити людей до управління країною, це був би такий унікальний потенціал випущений, який би дав можливість Україні підніматися. А тепер у мене декілька питань. Питання номер один. Чому Президент України, який обіцяв перший закон внести до парламенту про народовладдя, де референдумом вирішується все, не зробив цього? Чому сотні законів прийняті в парламенті, а Закону про референдуми, про народовладдя перший рік не було? Я дам вам відповідь на це питання. Тому що, на жаль, через Президента України, через парламент, через кожен з останніх трьох його урядів вносилися законопроекти, рішення, які нічого спільного не мають ні з інтересами людей, ні з національними інтересами України, ні з нашим сьогоденням і майбутнім, ні з нашим можливим процвітанням – нічого спільного не мають. Тому що одна з найважливіших проблем – це що робити з нашими ресурсами, з нашою землею сільськогосподарською, з нашими державними монополіями, стратегічною власністю. Це, власне, є те, що складає все, що є у нас з вами, у народу України. Так чому без будь-яких референдумів, знаючи абсолютно точно, що 70 відсотків суспільства проти продажу сільськогосподарської землі, 70 відсотків суспільства проти продажу стратегічних державних монополій, що точно люди не підтримують Закон про гральний бізнес, точно люди не підтримують Закон про легалізацію марихуани, скажіть, будь ласка, чому Президент, знаючи, що люди проти цього, розуміючи точно, що він діє проти інтересів держави і народу, без референдуму, він проводив ці питання? Тому що у нього були інші замовники для прийняття таких рішень. І він крушив і крушить українську державу, позбавляючи її суверенітету кожним законопроектом, який йому нав'язується маріонетками ззовні, і він продовжує це робити без будь-яких референдумів. І ви знаєте, боляче, що він це робить свідомо і боляче, що люди бачать заставку – відосики, картинки красиві, а за кулісами йде здача національних інтересів і руйнація сьогодення і майбутнього держави. І тепер я можу вам дати відповідь, чому досі не було Закону про референдум у країні. Тому що він заважав Президенту України Зеленському проводити чужі інтереси через парламент, через уряд, через свої підписи законів. Тому що референдум точно не схвалив би 90 відсотків того, що він робить сьогодні. Інакше б він вночі під час карантину, коли люди не можуть зібратися і захиститися, не проводив би Закон про розпродаж сільськогосподарської землі. Якщо б він служив людям і слухав людей, і хотів референдуми. І тому сьогодні нам абсолютно зрозуміло, чого досі не було Закону про референдум і чому ми як партія "Батьківщина", багатократно вносячи Закон про референдум, законопроект, постійно отримували повернення з профільного комітету цього законопроекту про референдум назад до нас, тому що він нікому не був потрібен. А сьогодні, коли вже майже все передали в управління іноземним наглядовим радам, коли вже прийняли Закон про розпродаж землі і державної власності, коли вже прийняли меморандум з Міжнародним валютним фондом, який несумісний з суверенітетом України, тепер вноситься законопроект, який якби-то проводить референдуми. А я вам ще хочу нагадати, що у вас вже у партії "Слуга народу" була обіцянка в вашій програмі дати людям право ветувати ті закони, які прийняті в парламенті, але людям не подобаються. З цим ви вже йшли на парламентські вибори – дати народу ветувати. Так скажіть, будь ласка, як ви і ми можемо навіть через рік правління Президента Зеленського пропустити законопроект, який нам зараз пропонують, в якому ніякий народ ніякий референдум провести не зможе? Ви самі сядьте почитайте цей законопроект про референдум, який зараз вам пропонується, з олівцем і порахуйте чи зможуть пересічні громадяни просто виконати ті процедури бюрократичні, які там прописані і чи зможуть вони хоч один референдум ініціювати. Ви подивіться, що там Центральна виборча комісія перетворена по суті в Дамоклів меч над конституційними її повноваженнями, щоб жодного референдуму руками ЦВК (Центральної виборчої комісії) не пропустити. А скажіть, ви можете пропустити ситуацію, коли ми тут з вами щотижня приймаємо десятки законів, а людям цим законом, що щойно пропонувався, дається право раз на рік по одному закону застосувати право вето і через такі процедури, які людям непосильні? Ви знаєте, що багато людей вірять в те, що ви, "слуги народу", прийшли реально виконувати свої програми. Люди сподівалися на молодих нових людей, які не будуть сповідувати подвійні стандарти, які не будуть на біле казати чорне і навпаки, які не будуть, симулюючи служіння, реально працювати проти людей. Я хочу нагадати вам цю вашу місію. І, якщо сьогодні ми обговорюємо таке складне питання, як референдум за народною ініціативою і як вето народне на закони, то давайте не будемо лукавити і не будемо підставляти людей під той закон, який для них працювати не буде. Один референдум по вето на закон на рік. Це, що народовладдя? Це обман. І тому я хочу продовжувати разом з українським народом вірити в те, що в цій Верховній Раді у "слуг народну" не обман, не приниження, не позбавлення людей останніх їх прав, навіть ті, які в Конституції прописані, а, що дійсно ми всі разом попрацюємо і зробимо Закон про референдум і про вето на ті закони, які прийняв парламент, такі, які для людей будуть доступні і які дадуть можливість людям, нарешті, прийняти участь в управлінні своєю державою. Тоді це буде чесно. І саме тому наша команда внесла законопроект про референдум, який теж, можливо, недосконалий, можливо, він там теж не такий прекрасний, як хотілося би людям, але давайте всі разом попрацюємо над тим, щоб ці закони реально дали людям право проводити референдум, накладати вето на закони, які їм не подобаються, і щоби люди відчули, що їх хоча б раз за всі ці роки не "намахали", як це робили всі попередні президенти, які були в нашій країні. І я вірю в те, що саме фракція "Слуга народу", розуміючи всю важливість Закону про народовладдя, стане на захист того, щоб ця процедура була реальною. І зробимо це один раз і в тому числі разом. Але не всіх, а для народу. Слава Україні! Юлія Володимирівна, запитання до доповідача. Запишіться, будь ласка, на запитання до доповідача. Регламент – 3 хвилини, хвилина – на запитання, хвилина – на відповіді.

концептуальних відмінностей, концептуальних. Ну, зокрема, припустимо, в президентському законопроекті обмежується референдум лише одним питанням. У вас такого обмеження в законі немає. При цьому, якщо ми будемо торкатися того питання, яке ви піднімали про референдум, про землю, і якщо треба буде задати українському народу три питання, перше: чи треба продавати сільськогосподарську землю; чи можна її продавати іноземцям і чи можна її продавати юридичним особам, то за законопроектом Президента треба три референдуми провести, а не один за цими нездійсненними процедурами. Чи не вважаєте ви, що таке обмеження прав людей не має ніякого відношення до народовладдя, не має ніякого відношення до реального отримання волевияву людей? Я ще раз підкреслю, на щастя, у вашому законопроекті такого обмеження немає. Дякую. 13:35:50 ТИМОШЕНКО Ю.В. Я, безумовно, знала, що Сергій Власенко задасть мені складне питання, і мені важко буде на нього відповідати. Я Я можу сказати, що реально нам треба поправити той закон, який прийде в першому читанні. І нам треба зробити так, щоб економлячи і час людей, і державні кошти, ми мали можливість поставити і два, і три, і десять питань, головне, щоб вони були конституційними. Ви знаєте, що чим більше ми людям дамо влади, чим більше ми людям дамо право впливати на наші рішення, тим краще буде жити країна. Можливо, нам думки людей і не подобаються. Але демократія, навіть якщо вона недосконала, вона передбачає те, щоб люди мали можливість своє слово сказати. Ви знаєте, є країни, де по 200 референдумів у рік проводяться, і це найзаможніші країни світу. Давайте чесно попрацюємо над цим законом і виправимо ці недолугості, які обмежують право людей висловлювати свою волю. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановна Юліє Володимирівно, у мене два запитання до вас. Перше. Як ви думаєте, ваш законопроект був поданий у вересні минулого року, а президентській щойно. Чи згідно Регламенту не мав би бути саме президентський альтернативний до вашого? І наступне питання. В президентському законопроекті пропонується електронне голосування на референдумі. Як ви думаєте, чи після того, як сьогодні ЗНО не можуть провести шляхом голосування, чи зможуть на референдумі громадяни України якісно волевиявлення саме висловити через систему електронного голосування? Дякую наперед за відповідь. Дякую. Ну, мені приємно, що, в принципі, ніякі інші фракції до мене питань не мають, тобто все зрозуміло і з усім погоджуються. Тільки моя фракція ще бореться. я можу сказати, дорогі друзі, що електронне голосування і взагалі всі електронні процедури – це, безумовно, сьогодення і майбутнє світу, це є правда. Але в той же час нам потрібно закон виписати так, щоб у людей не було підозри до того, як ці результати голосування підводяться. От в чому питання. І сьогодні в дуже багатьох людей є справедлива недовіра до електронного підрахунку голосів на виборах, до електронного підрахунку голосів на референдумах. І тому нам тут треба більше думати про довіру людей до результатів цього голосування, чим до будь-чого іншого. Сумнівів немає, що організувати електронне голосування можливо і на референдумі і на виборах. Але в той же час, якщо тут в залі сидять профі в цій сфері, ви знаєте, що поки не вигадана технологія, як захистити від зовнішнього втручання... Ні, Юліє Володимирівно. Дякую. Юліє Володимирівно, час вичерпаний. Шановні колеги, до слова запрошується народний депутат України Німченко Василь Іванович щодо представлення проекту Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою (реєстраційний номер 3177).

Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, народ України, шановна президія. Я думаю, що сьогодні історична подія, коли появилася спроба повернути народу владу, повернути народу право на управління державними справами і участі в референдумах та реалізації інших форм демократії в Україні. На жаль, я хочу повернути ваш час в далекі ті часи V століття до нашої ери, коли в Афінах зароджувалось питання і поняття демократії. Так там управляли в Афінах люди, громади, але принижували і лишали можливості приймати участь в управлінні справами іноземців, рабів і жінок. А ми сьогодні йдемо в Україні до того, що у нас будуть управляти справами лише іноземці та їх опричники, які заведені на територію України і розсаджені в інститутах влади, влади, включаючи законодавчу, виконавчу і судову. В оцьому ми вбачаємо біду. І народ з цього приводу має сказати своє слово. Але, на жаль, починаючи починаючи з десятого року, поскасовували всі норми і закони, які давали право якого-небудь допуску до управління державними справами. Ви знаєте, що був скасований Закон 91-го року про всеукраїнський референдум, що був скасований Закон про місцеві, саме, референдуми. І ми майже півтора десятиріччя працювали і не мали ніяких механізмів забезпечити волевиявлення народу України. Останній закон, який було прийнято стосовно референдумів, теж скасований. Теж скасований по процедурним мотивам. І тому ми по суті на сьогоднішній день "маємо те, що маємо", як сказав великий філософ, політик з цього приводу. А маємо ми те, що по суті народ України, на жаль, відсторонений від реалізації своїх природних конституційно закріплених норм. Давайте ми подивимося, про що каже стаття 69, про що каже стаття 38, та на якій підставі ми не можемо забезпечити громадянам право управління державними справами. Безперечно, це ганебне явище. Більше того, якраз вказується на те, що народ за своєю ініціативою бере участь у референдумах, бере участь через такий спосіб реалізації демократичних інститутів. Я хочу звернути вашу увагу на те, що нами запропонований законопроект має назву "Про референдуми за народною ініціативою, референдум всеукраїнський і референдум місцевий". Ще раз акцентую увагу, за народною ініціативою, коли народ вирішує, виходячи із статті 5 Конституції, як єдине джерело влади вирішувати любе питання. Ще раз повторюю, любе питання, за виключенням... Я прошу пробачення… За виключенням, визначених Конституцією, недопустимості прийняття законопроектів... Ще раз наголошую, стосовно того, що президентським законопроектом заборонено народу приймати, законопроекти розглядати і приймати закони. А Конституція каже, можна приймати все, за виключенням неможливо приймати законопроекти щодо податків, щодо амністії і щодо законопроекту про бюджет. То, скажіть, Конституція передбачає право народу на прийняття законів? І от тому наш законопроект якраз і передбачає можливість проведення, перше, такого референдуму, як законодавчий. Що у ньому закладено? Прийняття та скасування законів в повному об'ємі чи в частині і в тому числі прийняття Конституції України. Я хочу повернутися в екскурс історії і сказати, що для тих апологетів, які вважають недопустимості прийняття законів чи Конституції народом і неспроможності народу приймати такі закони, хочу повернути до Єгипту, який під час бойових дій, повторюю, гражданского противостояния, громадянського протистояння, вони прийняли Конституцію на всенародному референдумі. А ми що? Це не народ не хоче, це не хоче влада, яка стала у теренів цього законопроекту, який вам запропонований. Крім законодавчих референдумів, безперечно, ми вважаємо і просимо вашої підтримки у законопроекті пропозиції підтримати щодо погоджувального референдуму. Що таке погоджувальний референдум? Це повсякденна діяльність нашого суспільства, органів влади, і коли виникає питання на проведення погоджувальної ради від народу, народ повинен прийняти акт, акт, так званий акт народної волі. Про що йде мова? Ми якраз і пропонуємо, якщо ви почитаєте статті, конкретно вказуємо, що якраз виключно через погодження народу може йти питання про розпродаж, про реалізацію цих корисних копалин і землі, включаючи і землі сільськогосподарської. Кому ще незрозуміло те, що не можна національне багатство, яке визначене в Конституції в статті 14, єдиний раз застосовується слово "багатство" – це земля народу, і ми не можемо вирішувати питання без волі і без погодження із власником цієї землі. Безперечно, що такі питання і мають виноситись на референдум. На жаль, ми не бачимо цього в президентському законопроекті. Там взагалі на цьому напрямку нічого з цього приводу нема, як такої мотивації погодження через волевиявлення. І останнє, що ми пропонуємо. Дійсно, ми погоджуємося з тим, що не підлягають взагалі оприлюдненню і проведенню консультативні референдуми. не включаючи нас до розгляду, посилались експерти і комітет профільний раніше на те, що не потрібно мати консультативні референдуми. А в нас їх нема, а вони і не потрібні. З ким народ повинен консультуватись? Це повинні консультуватись органи влади з народом. А народ є джерелом влади. То про що ми ведемо мову? І третя група виключних питань, які виносяться на референдум, це ми вважаємо питання контрольно-відкличних референдумів. Нас б'ють за те, що ми пропонуємо на референдумарному рівні ставити питання про недовіру з боку народу Верховній Раді, про недовіру Кабінету Міністрів і про недовіру на рівні місцевих органів. Тому що наш законопроект передбачає проведення референдумів за ініціативою народу як на рівні всеукраїнському, так і на рівні місцевому. Я стосовно тих людей наших опонентів, які вважають, що народ не може вирішувати питання про недовіру Верховній Раді і припинення її діяльності. Хочу повернути вас до статті Конституції, де чітко вказано, що Президент у трьох випадках може припинити діяльність Верховної Ради. В тому числі у нас є недовіра Кабінету Міністрів, і це є в Конституції, 116-й. Чому ми не можемо це закласти в законопроекті? І ми якраз і просимо підтримати наш законопроект. Чи є там шороховатості? Безперечно, є. Але в основі цей той законопроект, який дасть можливість громадянам доступу до управління державними справами і до контролю над органами державної… Дякую. Запитання до доповідача будуть? Запишіться, будь ласка, на запитання до доповідача. На важкі запитання до доповідача. Колтунович Олександр Сергійович.

якщо можна, п'ять відмінностей вашого законопроекту порівняно з президентським законопроектом, в чому переваги вашого порівняно з президентським? Дякую. По-перше, хочу сказати про те, що наш законопроект передбачає можливість реалізації народу своїх природних конституційно закріплених прав до управління справами, в тому числі народоуправління (є зараз таке в теорії права "народоуправління"), де вони мають право управляти, в тому числі через створення законодавчих механізмів, в тому числі через реалізацію контрольних функцій, і на місцевому рівні, що у нас передбачено, і на Це перше. І друге. Я хочу сказати, що те, що в президентському законопроекті передбачено звуження об'єму прав народу на волевиявлення стосовно проведення референдуму і яке вийшло за межі Конституції статті 74, де чітко передбачено три випадки і не більше. От і все. Все це неконституційно. І тому я ще хотів би сказати, шановні колеги, звичайно, ви можете проголосувати на його доработку... Дякую. Поляков Антон Едуардович. 13:51:48 ПОЛЯКОВ А.Е. Шановний Василь Іванович, повністю погоджуюсь і з вами, і з Юлією Володимирівною, тому що законопроект Президента нічого про народовладдя нам взагалі не каже. І ті процедури, які в ньому прописані, референдуму ніяким чином не допоможуть відбутися, тільки з адміністративним ресурсом. І я дуже радий, що у вас є і місцеві референдуми, передбачені у вашому законопроекті. Хочу запитати вас. Скільки підписів треба зібрати для проведення всеукраїнського референдуму і для місцевого референдуму? Адже в президентському треба зібрати аж 3 мільйони підписів по 100 тисяч у кожній області, дві треті області – це нереально, це не народовладдя. Скільки у вас треба зібрати підписів для проведення референдумів. Дякую. за це запитання. Я відповідаю. Ми зараз пов'язані з конституційною нормою. Конституційна норма, визначаючи референдум, його проведення за народною ініціативою, передбачає саме 3 мільйони, дві третіх і по 100 тисяч. Разом з тим, у нас в законопроекті стосовно внесення змін до Конституції, тому що на цьому рівні, на грають, щоб не дати доступу до реалізації владних повноважень саме безпосередньо народу. І я хочу з цього приводу сказати, що Комітет з правової політики не підтримав і не знайшов конституційності в законопроекті Президента, не знайшов, не було голосів. А це значить про те, що він в корні своєму є неконституційним і вносити це, це буде повтор законопроекту, який проходив і підставив і главу держави, і підставив і парламент, і підставив нашого... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Іванович. Дякую. Шановні колеги, представлення всіх законопроектів відбулося. Прошу записатися депутатські фракції та групи на виступи. Регламент – до 3 хвилин.

Шановні колеги, може спочатку все ж таки позицію комітету по всіх трьох, а потім вже обговорення? А? Комітет? Аліна Леонідівна Загоруйко від комітету. Доброго дня, шановні колеги, шановна президія. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 17 червня усі три законопроекти. Це законопроекти: про всеукраїнський референдум за реєстраційним номером 2182, доопрацьований і внесений народними депутатами України Тимошенко і Соболєвим, про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою за реєстраційним номером 3177, внесений народними депутатами Німченком, Медведчуком та іншими, та про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстраційний номер 3612), внесений Президентом України та визначений ним як невідкладний. Щодо законопроекту реєстраційний номер 3177. Законопроектом запропоновано визначити порядок організації та проведення всеукраїнського і місцевого референдумів за народною ініціативою. Перш за все, звертаю вашу увагу на те, що пропонується врегулювати порядок ініціювання організації та проведення всеукраїнських і місцевих референдумів виключно за народною ініціативою в той час, коли Конституція України передбачає можливість проведення всеукраїнського референдуму з питань про зміну території України, який призначається Верховною Радою України, а також проведення всеукраїнського референдуму щодо затвердження прийнятого Верховною Радою України законопроекту про внесення змін до Розділу І, ІІІ та VІІІ Конституції України, що призначається Президентом України. Комітет пропонує відхилити даний законопроект. Щодо законопроекту 2182. Законопроектом пропонується, що предметом предметом всеукраїнського референдуму може бути ухвалення нової Конституції України, установчий референдум. Водночас Конституцією України наразі не визначено порядку прийняття нової Конституції. Натомість розділом ХІІІ Основного Закону України встановлено лише порядок внесення змін до Конституції України. Комітет пропонує відхилити даний законопроект. Що стосується законопроекту (реєстраційний номер Комітет зауважує, що законопроект за реєстраційним номером 3612, поданий Президентом України, передбачає більш комплексний та системний підхід до вирішення питання законодавчого врегулювання організації та порядку проведення всеукраїнського референдуму. рекомендує Верховній Раді України проект Закону України про народовладдя через всеукраїнський референдум за реєстраційним номером 3612 прийняти за основу. Комітет також вирішив звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України на пленарному засіданні під час розгляду даного законопроекту про необхідність внесення пропозицій поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Дякую за увагу. Просимо підтримати. Дякую. Приходько Наталія Ігорівна. Пузанов Олександр Геннадійович. Дякую. Шановна президія, шановні колеги, я хочу сказати, що фракція "Опозиційна платформа - За життя" прийняла рішення не підтримувати президентський законопроект 3612 з причини того, що він, окремі його положення суперечать, прямо суперечать Конституції України. Як ви знаєте, вчора відбулося не тільки засідання комітету з питань державної влади та місцевого самоврядування, вчора також проводив своє засідання Комітет з питань правової політики. І одним з питань порядку денного цього комітету був розгляд питання про конституційність, відповідність Конституції цього президентського законопроекту. Як вже згадав мій колега Василь Іванович Німченко, це питання не знайшло підтримки комітету і комітет не зміг зібрати голоси і визнати президентський законопроект таким, що відповідає Конституції. Зокрема, ми констатували, що стаття 74 Конституції встановлює вичерпний перелік питань, з яких не дозволяється проведення всеукраїнського референдуму. Всупереч цій статті Конституції України стаття 3 президентського законопроекту суттєво розширює перелік питань, які не можуть розглядатися на всеукраїнському референдумі, і встановлює виключний перелік питань, які можуть розглядатися. Тобто таким чином закон звужує обсяг повноважень народу України на вирішення питань державної важливості на всеукраїнському референдумі. Проект Президента встановлює нереальні строки для збору підписів. Як ви знаєте, 3 мільйони підписів необхідно зібрати для того, аби питання було винесено на всеукраїнський референдум. Президентським законопроектом пропонується всього 60 днів для того, аби це питання було підтримане необхідною кількістю голосів громадян України. Далі. Обмеження, про яке йдеться, встановлення, що протягом року можна розглядати тільки одне питання і відповідно до бюлетеню про голосування можна включати тільки одне питання – воно також звужує повноваження і права народу України порівняно з Конституцією України. Саме тому комітет не зміг знайти голоси на підтримку цього законопроекту і окремі його положення визнані, фактично визнані такими, що не відповідають Конституції України. Також хочу нагадати, що ми казали про те, що перед тим як ухвалювати Закон про всеукраїнський референдум ми отримаємо висновок Венеціанської комісії. Цього немає. Ми досі не знаємо, що про це скаже Венеціанська комісія. Влада на засіданні також констатувала, що ми вже одного разу з вами ігнорували вимоги Конституції України, ігнорували зауваження опозиції щодо того, що не можна ухвалювати закон, в якому є ознаки ознаки неконституційності, який визнається таким відповідними фахівцями, що не відповідає Конституції України, йдеться про закон 1008. Шановні колеги, прохання дослухайтеся до опозиції зараз, не приймайте неконституційний закон, закон, який порушує… Веде засідання Слово надається народному депутату Бондарю Віктору Васильовичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Тарас Іванович Батенко. Будь ласка, Тарас Іванович. Шановні друзі! Шановні колеги! Депутатська група "Партія "За майбутнє" бореться і ратує постійно за розширення можливостей і прав демократії в цьому залі і поза парламентом. І ми вдячні насправді за таку ініціативу в цілому, що ми сьогодні обговорюємо. Це велика робота, я хочу сказати, яка була пророблена робочою групою, яку очолював Руслан Олексійович Стефанчук. В цілому це стосується і інших робочих груп, в яких ми залучені, це і стосовно змін до Регламенту Верховної Ради України, і появи проекту Закону про політичну і парламентську опозицію. Але разом з тим, декларуючи мету розширення народовладдя і реалізації конституційного права громадян, ми повинні розуміти, наскільки це буде просто на папері, наскільки це буде реально здійснено в наших сучасних реаліях, і як це виписано насамперед в президентському базовому законопроекті. Ми бачимо складнощі і труднощі, які виникають у громадян з ініціюванням референдуму в цьому законопроекті. Тому що для визнання зборів громадян з підготовки референдуму такими, що відбулися, обов'язково необхідна присутність Центральної виборчої комісії. Ну, ми розуміємо, що ЦВК і сьогодні, як і в минулі часи при попередніх президентах, завжди очевидно керується настановами дружніми з Офісу Президента чи з Адміністрації Президента. То очевидно без присутності ЦВК така ініціативна група ніколи не збереться і не реалізує свою ініціативу. Крім цього, не менше нереальним для виконання є і норма щодо збору ініціативною групою 3 мільйонів підписів за 60 днів. 60 осіб найменше має збирати фактично 3 мільйони підписів, ну, не менше 50 тисяч підписів в день, що очевидно теж є мало реальним. Ми бачимо також значні ризики, про що говорили мої колеги, порушення конституційного ладу країни і основних засад її функціонування, адже згідно нього питання, що виносяться на всеукраїнський референдум, не повинні обов'язково проходити через Конституційний Суд України. Навіть якщо це питання внесення змін до розділів Конституції, які визначають загальні основи існування України. Очевидно, тут теж проглядаються можливості впливу і маніпуляції влади на питання, які будуть виноситись на загальноукраїнський референдум. Інші питання, які так само ми бачимо, в цілому говорять про те, що благородна мета – проведення референдуму – ми чекали на такий референдум по землі, який був обіцяний Президентом Зеленським і не був реалізований до прийняття Законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення, але я вважаю, що ця благородна мета насправді сумнівна, що це механізм "зшивання" країни з таким механізмом проведення референдуму. Тому ми так само чекали на висновки Венеціанської комісії, яких немає. І наша позиція, депутатської групи "Партії "За майбутнє" – утриматися від голосування за президентський законопроект. Дякую. Дякую. Шановні колеги! Ну, я по-перше, хочу ще раз висловити співчуття Петру Олексійовичу Порошенку у зв'язку зі смертю батька, і наголосити на неприпустимості провокацій. Як заява Генпрокурора Венедіктової про те, що похорон буде сьогодні, а суду не буде. Суд буде. І наша фракція туди поїде. А ховати Олексія Порошенка будуть завтра. Тепер по суті. Отже, шановний доповідач посилався на швейцарський досвід. А знаєте, чому у Швейцарії так багато референдумів? Тому що у Швейцарії немає опозиції. Всі партії, які там обираються до парламенту, створюють спільний уряд довіри. І коли не можуть прийти до спільної позиції, оголошують референдум, який обов'язковий у двох третинах кантонів, не адміністративно-територіальних, не визначених одиниць, а саме кантонів. В таких країнах як Австрія, Данія, Естонія, Ірландія, Італія, Голландія, Польща, Угорщина, Швеція референдум проводиться тільки, коли треба змінювати Конституцію. В Данії, Естонії, Ірландії, Латвії, Литві, Словаччині і Франції – коли ратифікація, денонсація міжнародних угод і питання обмеження державного суверенітету. Наш закон, президентський, не містить чітких норм предмету референдуму. А коли немає цих чітких норм, то в даному випадку, за висновком Венеційської комісії, можливий лише консультативний референдум. І це невірно тлумачив один з попередніх доповідачів, який говорив, що народ не має консультуватися з урядом. Якраз цей референдум і проводиться, щоб проконсультуватися з народом. Очевидно, референдум в багатьох країнах став базою для маніпуляцій. Ми пам'ятаємо референдум в Криму. От зараз у Росії буде референдум про довічний термін Путіну. Може і для цього Президент Зеленський подає законопроект про референдум. Навіщо тоді, якщо ні, вводиться це так зване електронне голосування? Електронне голосування, яке ЦВК підзаконними актами визначає порядок його проведення. Хоча відповідно до статті 92 Конституції організація і порядок проведення референдуму можуть визначатися виключно законами України. Подивіться, друзі, на нашу країну, розділену гібридною пропагандою. Ні, народ наш єдиний, але Російська Федерація як агресор ділить цей народ, використовує засоби масової інформації для ведення гібридної війни. І референдум у запропонованому варіанті – це ще один інструмент гібридної війни, який ні до чого, крім до розвалу держави, не приведе. Голосуємо червоною кнопкою. Дякую. Дякую, шановний пане головуючий. "Одразу хочу запевнити: іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього. Мій перший законопроект – про народовладдя. У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України (два слова з великої літери) буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії". Це цитата із передвиборчої програми тоді ще кандидата у Президенти Володимира Зеленського. Тут моя колега сказала, що президентський законопроект виконує цю обіцянку. На жаль, ні, шановна колего. Ну, по-перше, цей закон не перший, бо першими Президент вносив закони про збільшення власних повноважень – зміни до Конституції. Але, на жаль, слово "народовладдя" є лише в заголовку, а не в змісті цього законопроекту. Тому це не перший законопроект і це не законопроект про народовладдя. Колеги вже неодноразово говорили про те, що вчора на засіданні Комітету правової політики, дійсно, точилася жорстка дискусія і абсолютно чітко було визначено, що законопроект президентський не відповідає Конституції. Тому підтримати його, при всій повазі до посади Президента, неможливо. Законопроект інших колег, це 3177, він поєднує два види референдуму – референдум загальнодержавний і референдум місцевий. На жаль, за цих умов його теж не можна підтримати, тому що це два різних підходи до референдумів. Це повинно регламентуватися іншими законами. Тому я буду агітувати за законопроект 2182, внесений Юлією Тимошенко і Сергієм Соболєвим. Цей законопроект не суперечить Конституції. Він встановлює чіткі і зрозумілі процедури, які дозволять громадянам здійснити реальне волевиявлення своє по будь-яких питаннях, по яких громадяни захочуть. Я би ще хотів зазначити, що який би законопроект не було прийнято за основу, його треба буде доопрацьовувати не так, як готувався президентський законопроект. Тут доповідач президентського законопроекту говорив про те, що він готувався там широким консенсусом. Ось у мене в руках склад робочої групи. Із 13 депутатів, які залучені до робочої групи, 11 "Слуга народу", двоє позафракційних, жодного представника інших політичних фракцій. Якщо так і далі буде продовжуватися робота над цим законопроектом, то це шлях в нікуди, це шлях в чергове порушення Конституції, це шлях в чергове рішення Конституційного Суду. Тому я ще раз підкреслюю, будь-який законопроект, який буде прийнято, треба доопрацьовувати. Тому що, незважаючи на те, що Президент Зеленський не виконує власних передвиборчих обіцянок, але люди очікують Закон про референдум. Так, цей закон повинен бути таким, щоб референдум було можливо провести, щоб у людей не було обмежень щодо кількості тих питань, які вони можуть поставити, щодо якості тих питань, які вони можуть поставити, окрім тих обмежень, які прямо є в Конституції. Всім цим вимогам відповідає законопроект "Батьківщини". Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановний український народе! Павло Бакунець, Жовківський, Яворівський райони, Львівщина, депутатська група "Довіра". Відповідно до статті 5 Конституції України єдиним джерелом вдали в Україні є народ. І ця стаття закріплює право народу здійснювати свою владу безпосередньо. Тому наша країна вже давно потребує врегулювання законодавчого цього питання щодо всеукраїнського референдуму. Сьогодні в сесійну звалу винесені одразу три законопроекти. Вони кожен по-своєму пропонують врегулювання цієї проблеми щодо референдуму. Вони не є альтернативними. Але хочу підкреслити, це добре і правильно, що ми їх розглядаємо сьогодні разом. Це дає можливість нам з вами тут, в залі, визначитися з найкращим, з найоптимальнішим механізмом для проведення референдуму. Депутатська група "Довіра" готова підтримати усі три законопроекти, винесені сьогодні в зал. Наша позиція полягає в тому, аби з кожного законопроекту були відібрані найкращі норми і до другого читання були винесені в одному документі. І цей документ допоможе розвитку демократії в нашій країні. Адже в такому важливому для суспільства питанні як референдум, нам з вами слід відкласти політичні амбіції. Ми повинні надати можливість єдиному джерелу влади в Україні, українському народові, здійснювати владу і цим виконати норму Конституції. Павло Бакунець, депутатська група "Довіра". Веніславський Федір Володимирович. Шановні президія, шановні народні депутати, народ України, Президент України Володимир Зеленський дійсно, і вже неодноразово звучало з цієї трибуни обіцяв, що одним із перших його законопроектів буде Закон про народовладдя. Але Президент Зеленський він є зважена людина і він закликав широке коло експертів, громадських діячів, неурядових організацій до обговорення напрацьованих командою Президента пропозицій до цього законопроекту, і внесений Президентом Зеленським законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум, він дійсно є компромісним, консенсусним і таким варіантом, який враховує результати широкого суспільного обговорення. Я хочу нагадати шановним народним депутатам, що єдиний законопроект, який був вивішений на сайті Верховної Ради України для широкого обговорення, це був саме президентський законопроект, і він готувався не кулуарно, він готувався не з метою досягнення певних політичних інтересів, а він готувався для того, щоб забезпечити реальне народовладдя. Що стосується тих критиків, які виступали щодо президентського законопроекту, то я хотів би закликати їх, по-перше, почитати Конституцію України, яка чітко однозначно визначає кількість громадян України, які мають зібрати підписи під проведенням всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, і закон не може зменшити 3 мільйони підписів, і закон не може по-іншому регламентувати процедуру їх збору, окрім як передбачено Конституцією України. Окрім того, я хочу нагадати всім народним депутатам України, народу України, що Конституційний Суд України неодноразово розглядав питання щодо реалізації права народу на всеукраїнський референдум і давав свої висновки у відповідних рішеннях. Щодо законопроектів номер 2182, то я хочу прямо зауважити, що Конституційний Суд України чітко однозначно зазначив, що прийняття на референдумі нової Конституції має відбуватися виключно у порядку, який має бути визначений Конституцією чинною. Тобто для того, щоб ініціювати проведення всеукраїнського референдуму щодо ухвалення нової Конституції, спочатку парламент у встановленому порядку розділу XIII Конституції України має ухвалити законопроект про внесення змін до Конституції, і лише після того виносити на референдум Конституцію. А це означає, що законопроект 2182 не відповідає Конституції з урахуванням правової позиції Конституційного Суду України. Так само не відповідає Конституції законопроект 3177, тому що Конституційний Суд України прямо однозначно сказав, що не може на всеукраїнських референдумах вирішуватися питання, яке вирішується іншими формами безпосередньо безпосередньо демократії, а саме: питання про дострокове припинення повноважень, зокрема Верховної Ради України. Тому закликаю всіх народних депутатів підтримати в першому читані за основу… Василенко Леся Володимирівна. Рахманін Сергій Іванович. Сергій Рахманін, фракція "Голос". Шановні колеги, абсолютно очевидно, що єдиний законопроект, який має шанс бути ухваленим цією Верховною Радою, це законопроект, поданий Президентом, 3612. При всіх перевагах і недоліках інших законопроектів саме цей законопроект може стати основою нового нормативного акту. І тому я звертаюся в першу чергу до тих, хто збирається за цей законопроект голосувати. Тут дуже багато говорили про народовладдя. Але хочу сказати, що світова практика, світова історія підтверджують, що референдум – це дуже тонкий інструмент, який може зробити тонку важливу медичну хірургічну операцію, а може зарізати. Тут уже згадували псевдореферендуми на Донбасі чи карликові, карикатурні референдуми в Росії. А я нагадаю інші приклади. Пан Гітлер свого часу дуже широко застосовував практику всенародного референдуму. За допомогою чого він, наприклад, вивів Німеччину з Ліги націй, чим розв'язав собі руки перед Другою світовою війною, незаконно приєднав Австрію і об'єднав посади президента і канцлера, чим зробив свою владу абсолютною. Це було зроблено абсолютно демократично, за допомогою референдуму. Тому референдум – це річ, наслідки використання якої залежать від фаху, сумління і ситуації. Це треба пам'ятати, коли ви, голосуючи, можливо, за цей законопроект, хочете віддати право законодавчої ініціативи в руки тим, хто маніпулює. Згадавши про Німеччину, я нагадаю, що саме після досвіду, сумного досвіду Гітлера, в Німеччині в демократичній повоєнній було обмеження права громадян на загальнонаціональні референдуми. Саме тому, щоби народ не був інструментом маніпуляцій. Я нагадаю також те, що щонайменше в одному рішенні Конституційного Суду було зазначено, що належне використання демократії не означає підміну парламенту референдумом, а референдуми парламенту. І, якщо ви збираєтесь надавати право законодавчої ініціативи або право корегування законів чи скасування законів народу, то треба розуміти, яким чином це робиться. Кодекс належної практики встановлює чіткі правила, за допомогою яких є запобіжники, за допомогою яких маніпуляції скасовуються або не допускаються. У законопроекті цих запобіжників немає. Наступне. Будь-який закон має відповідати Конституції. Щонайменше 72 статті Конституції цей законопроект не відповідає, бо там чітко вказано про дві третини областей. Тому в мене пропозиція. Уважно почитайте, за що будете голосувати, хоча б інколи це робіть, для того, щоб ваш ніж не перетворився на ніж м'ясника. Дякую. Шановні колеги, час на виступи від депутатських фракцій вичерпаний, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали і підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання, згідно зі статтею 116 Регламенту Верховної Ради України, проект Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстраційний номер 3612). Зараз всі прийдуть, всі автори зайдуть. Є представник Президента. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-252 Рішення прийнято. Дякую. Ще два голосування, тому що це не альтернативний законопроект, а просто законопроект, який стосується одного предмету. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про всеукраїнський референдум (реєстраційний номер 2182). Прошу визначатися та голосувати.

За-68 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою (реєстраційний номер 3177). Прошу визначатися та голосувати.

За-75 Рішення не прийнято. Дякую. Шановні колеги, надійшла заява від двох депутатських фракцій про перерву з заміною на виступ. Хто буде виступати? Герасимов Артур Володимирович. Які фракції, Артур Володимирович? "Голос" і "Європейська солідарність". Обвинувачення, які були висунуті Петру Порошенку, мають тривожний відтінок вибіркового правосуддя та політичної помсти, це частина минулого України, а не її майбутнього. Саме так Генсекретар НАТО Андерс Фог Расмуссен відреагував на спробу оголосити фіктивну підозру п'ятому Президенту. Увесь цивілізований світ засуджує політичні репресії проти опозиції і її лідера Петра Порошенка. Навіть вчорашні соратники Зеленського називають ці підозри нікчемними та юридичним трешем. Влада сьогодні будує в Україні модель кремлівського режиму з автозаками і побиттям активістів. Вони штурмують музеї і незаконно стежать за опозицією. Вони проводять фіктивні обшуки о 6 ранку, як трапилося з Володимиром Омеляном. Вони тримають патріотів у тюрмах без доказів, як у справі Шеремета, або судять їх за те, що не дали себе вбити, як у справі Стерненка. Зверніть увагу, що режим Зеленського переслідує саме тих, хто стоїть на захисті України від агресії Кремля. І апогеєм цих переслідувань є фіктивні, нікчемні справи проти п'ятого Президента України. І мова не тільки про Порошенка. Зламати хочуть Україну. Авторитаризм починається з придушення опозиції, а закінчується порушенням прав кожного. То ж відомі українські вчені, громадські діячі та колишні політв'язні за ініціативи учасника "Першого грудня" Йосифа Зісельса публічно звернулися до Зеленського з вимогою припинити будувати поліцейську державу і зосередитися на протидії російській агресії. Сьогодні о 15:15 режим Зеленського організовує не суд, а відверте незаконне судилище над лідером опозиції Петром Порошенком. Нас знову повертають в темні часи політичних переслідувань, повністю копіюючи кремлівські підходи і відкидаючи Україну геть від Європи. І відбувається це вкрай цинічно, бо цинізм і брехня – це сутність цієї влади. Сьогодні це брехня від Генпрокурора про те, що вони нібито хотіли перенести суд. І це після того, як Петро Порошенко був змушений перенести похорон батька через це судилище. Суд не перенесено. Саме тому наша фракція "Європейська солідарність" повним складом вирушає туди, до печерського суду на вулицю Володимирську, 15. Закликаємо всіх небайдужих до долі України доєднатися до нас. Ми змогли протистояти агресії Росії, і тим паче готові протистояти, насправді, дуже слабкому і дуже закомплексованому режиму Зеленського, який постійно замовляє кримінальні справи для переслідування будь-яких своїх опонентів. Ми не боїмося. Україна переможе!

(друге читання). Доповідає голова підкомітету Комітету з питань економічного розвитку Мовчан Олексій Васильович. Вірніше, запрошується до виступу. Скажіть, будь ласка, хтось буде наполягати на правках? Да? Можемо голосувати? Гарний виступ, дякую.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 на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби) (реєстраційний номер 3322). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-307 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це 2285-д. Є пропозиція сьогодні в нього не заходити, тому що в нас там залишилося півгодини. Перейти і далі почати його розглядати. Нормально? До наступного питання, да? Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін… "Про Вищий антикорупційний суд" щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду (реєстраційний номер 3348). До трибуни запрошується голова Комітету з питань антикорупційної політики Радіна Анастасія Олегівна. Скажіть, будь ласка, хтось буде наполягати на правках? Ні? Будь ласка, підготуйтесь до голосування, шановні колеги. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали, підготуйтесь до голосування.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 (реєстраційний номер 3348). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-253 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням". До трибуни запрошується голова Комітету з питань економічного розвитку Наталуха Дмитро Андрійович. Законопроект, реєстраційний номер 3350). Хтось буде наполягати на правках? Можемо голосувати? Будь ласка, підготуйтесь до… Є Мамка Григорій Миколайович?

По суті цей закон є підміною рішення судів, підміною рішення комісії і всього іншого. Неможливо Верховній Раді на законодавчому рівні приймати рішення і визнання заборгованості одного державного підприємства перед іншими суб'єктами, взяти цю заборгованість монетизувати у вигляді приміщення і передати до тієї чи іншої установи. Для цього в держави є інші запобіжники: судова гілка влади, претензійна робота і рішення Кабінету Міністрів. Я пропоную відхилити цю правку і поставити на голосування.

Ставлю на голосування пропозицію номер один народного депутата Мамки, вона була відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.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

(Шановні колеги! Дякую. Альона Іванівна!) "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням" (реєстраційний номер 3350). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-244 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Господарського кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби. На трибуну запрошується член Комітету з питань правової політики Павліш Павло Васильович. Реєстраційний номер законопроекту 3383.

3 хвилини, давайте. 14:33:23 ВЛАСЕНКО С.В. Шановні колеги, я просто хочу нагадати, що декілька місяців назад, на початку пандемії коронавірусу, ми прийняли закон, яким встановили порядок обчислення процесуальних строків. ми заклали певні підходи до порядку обчислення процесуальних строків. На сьогоднішній день нам пропонується кардинально змінити підходи до обчислення процесуальних строків під час коронавірусу. На моє глибоке переконання, це потягне за собою хаос в судовій системі, це потягне за собою помилки під час прийняття відповідних судових рішень, які стосуються процесуальних строків. Так, я розумію зауваження колег, які лунали в тому числі і під час засідання правового комітету, якими критикувався той підхід, який ми запровадили. Можливо, в цій критиці є певна доля розумних аргументів. Але тоді давайте по-інакшому зробимо. Тоді давайте, можливо, лише зупинимо дію попереднього закону і не будемо встановлювати нові спеціальні процедури. Бо ми сьогодні запроваджуємо цим законопроектом, на моє глибоке переконання, ми Тому що судді не будуть знати, який закон приймати, як закон приймати з точки зору строків процесуальних. Процесуальні строки – це одна з найважливіших, один із найважливіших інститутів процесу. Якщо є хаос у строках, то сторони непевні, що їм треба робити, як їм треба робити, коли їм треба робити. Судді є непевними, що їм треба робити, коли їм треба робити і як їм треба робити. Тому мені здається, що з точки зору концептуальної, такий підхід, як запропонований цим законопроектом, він є в принципі неправильним. Неможна під час дуже короткого періоду концептуально запроваджувати два різних підходи щодо обчислення процесуальних строків. Так, дехто каже, що певні категорії справ "заморозили" у зв'язку з нашим попереднім законом. Нема питань, можливо, так і є по деяких категоріях справ. Але я ще раз підкреслю, попередній механізм, який був затверджений цією Верховною Радою лише декілька місяців назад, надавав всім учасникам судового процесу і гарантії, і можливості. Якщо їм треба пришвидшити розгляд справи, вони могли це зробити. Але це точно не впливало на жодні їхні права. Нам же пропонують зараз що. Щоб суддя вирішував, чи строк пропущений, чи не пропущений, чи поважна причина, чи неповажна причина. При цьому карантин у нас продовжується. При цьому ми не розуміємо, коли він закінчиться. При цьому я розумію, що в місті Києві трошки легше пересуватися, але, повірте, а як пересуватися по районах, де, припустимо, село знаходиться від районного суду на відстані до 60 кілометрів. Тому я прошу не підтримувати зазначений законопроект, а мої правки не ставити на голосування.

ми тоді ще не знали, яким чином буде просуватися пандемія. І зараз для того, щоб був доступ до правосуддя, для того, щоб рішення судів набрали законної сили, і розуміючи, що суди працюють і сторони мають змогу звертатися до суду, і для того, щоб рішення суду набирали законної сили, нам необхідно прийняти даний законопроект. Дякую. Дякую. Є ще, хто наполягає? Немає. Можемо переходити до голосування? Юрію Олексійовичу, Юрію Олексійовичу, не наполягаєте? Номер правки який? Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали, зараз переходимо до голосування. Єдине, що може одна правка бути на підтвердження. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. 18-а? Шановні колеги, 18 правка на підтвердження, Юрій Олексійович Павленко. Після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали, будь ласка. Павленко. 14:38:10 ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановний пане Голово, шановний доповідач! Я, власне, хочу поставити запитання. І в разі, якщо я отримаю достатню відповідь, я не буду наполягати на голосуванні за підтвердження. Але я хочу наголосити, що сьогодні понад 400 дітей усиновлені, але рішення суду по їх усиновленню набере законної сили лише після закінчення карантину. Таким чином вже понад 3 місяці в інтернатах перебувають діти, які могли би жити в сім'ях. Друга ситуація. 1 тисяча 500 дітей, сьогодні ухвалено рішення про позбавлення батьківських прав. І фактично так само рішення суду не набувають статусу, а відповідно ці діти не отримають передбаченої законом допомоги і знову ж таки перебувають або в інтернатах, або ж в небезпечних для себе умовах. Скажіть мені, в разі ухвалення цього закону, зокрема "Прикінцевих положень", чи виправиться ця ситуація, і чи діти зможуть бути в сім'ї, і бути під захистом держави? Якщо не буде подано апеляційні скарги, або не буде подано однією із сторін заяв про продовження строків, то дане рішення набуде законної сили. Дякую. Готові голосувати, шановні колеги? Підготуйтесь до голосування.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 для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (реєстраційний номер 3383). Готові всі голосувати? Там написано, бачите, там зверху. Дякую. Можемо, да, голосувати? Дякую, Сергій Володимирович. Прошу підтримати та проголосувати.

За-264 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Констанкевич Ірина Мирославівна – з процедури. КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Шановний пане Голово, я прошу поставити на розгляд Постанову про відзначення ювілею Василя Стефаника, 150-річчя. Прошу включити до порядку денного і проголосувати. Вона є в порядку денному. Ви маєте на увазі, щоб перенести її в порядку, правильно я розумію? Немає заперечень? Без обговорення можемо її проголосувати?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 (реєстраційний номер 3472). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-304 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це проект Закону 3438. До трибуни запрошується голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Бондаренко Олег Володимирович. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (реєстраційний номер 3438). Шановні колеги, хто буде наполягати на правках? Будете наполягати. Лабунська, бачу. Хто ще? Включіть, будь ласка, мікрофон.

яке ставилося. Давайте собі скажемо відверто, сьогодні громадські слухання після всіх прийнятих законів провладною партією, сьогодні повністю усунули місцеве самоврядування взагалі від цих питань. І сьогодні громадські слухання залишилися взагалі єдиною комунікацією між громадою, і сьогодні вирішення цього питання. Тому прошу все ж таки поставити на голосування, і фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей закон у разі врахування. Це наша спільна правка разом з "Голосом" і з… ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтеся до голосування. і ті громадські слухання, які відбуваються відповідно до Закону "Про оцінку впливу на довкілля". Відповідно до цього закону громадські слухання є тільки однією з форм. Я прошу зауважити, шановні колеги, що непроведення зараз громадських слухань як однієї з форм громадського обговорення призвело до того, що ми є заручниками, заручниками того, що у нас вся запланована діяльність зараз не відбувається. У зв'язку з тим, що уряд, на жаль, не зміг своєчасно напрацювати зміни до Постанови про проведення громадських слухань, громадські слухання ми повинні владнати. Тому я дуже прошу підтримати цей законопроект і прийняти його зараз. ГОЛОВУЮЧИЙ.

Ставлю на голосування правку номер 3 народного депутата Лабунської, комітетом вона була відхилена, зараз комітет займає ту ж саму позицію. Прошу визначатися та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Переходимо до голосування за закон в цілому. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.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 Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-231 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі) (реєстраційний номер 3112). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За скорочену процедуру. 14:47:24 За-239 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Діденко Юлія Олександрівна. Шановні українці, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі). Проект закону направлений на захист прав та інтересів дітей, аліменти на утримання яких присуджені у твердій грошовій сумі. Починаючи з 2016 року розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, віднесений до об'єктів індексації грошових доходів населення. Проте Законом України "Про виконавче провадження" не передбачено обов'язку державного чи приватного виконавця проводити індексацію розмірів аліментів. Слід зазначити, що норма про індексацію аліментів у твердій грошовій сумі закріплена у статті 184 Сімейного кодексу України вже понад 14 років. Проте відсутність механізму її реалізації в Законі "Про виконавче провадження" призводить до того, що питання про проведення індексації аліментів можна вирішити виключно в судовому порядку. При цьому відсутність механізму такої індексації у спеціальному законі у свою чергу створює колізію у законодавстві. Запропонованим проектом закону передбачається покладення на виконавців обов'язку щорічно проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, та у подальшому стягувати їх у боржників у проіндексованому розмірі. Щорічне проведення виконавцями індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, та подальше стягнення з боржника аліментів у відповідному розмірі надасть можливість оперативно у позасудовому порядку хоча б частково відшкодувати кошти на подорожчання споживчих товарів та послуг, що особливо важливо для дітей та реалізації їх потреб у всебічному духовному та фізичному розвитку. Дана норма допоможе забезпечити виконання конституційних прав та свобод громадян у питаннях щодо виплати аліментів. Добрий день, шановні колеги! Я не буду довго затримувати вас час. Єдине питання, на чому хочу наголосити, вказані аліменти кожного року для того, щоб оновити цю індексацію і індексувати цю суму, необхідно звертатися до суду. Уявіть собі, яку кількість судових справ швидких, звісно, але тим не менш, яку кількість величезну кожний рік судам треба розглядати, щоб вирішити таку маленьку проблему, як індексація у твердій грошовій сумі виплату по аліментах. Єдине, що я як співавтор хотів би додати до цього законопроекту, але, на жаль, вже пізно, що не тільки аліменти стосовно утримання дітей повинні індексуватися, і батьків так само, це абсолютно було би нормально. Але одночасно із цим нами к членами комітету під час розгляду вказаного законопроекту ми побачили певні недоліки, певні неточності, які ми, звісно, будемо намагатися разом з авторами цього законопроекту і вами, шановні колеги, поправити до другого читання. Враховуючи це, Комітет з правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону "Про виконавче провадження" (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначених судом в твердій грошовій сумі) (реєстровий номер 3112), поданий народним депутатом Діденко та іншими, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Прошу вас підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися на виступи: два – за, два – проти, від фракцій. Ніколаєнко Андрій Іванович. Івченко Вадим Євгенович. Вадим Івченко, "Батьківщина". Шановні колеги, мета закону досить вірна. З огляду на те, що в Україні приблизно 8 мільйонів дітей і підлітків. Зрозуміло, що батьки, які сьогодні не сплачують аліменти, користуються там всіма послугами. Якщо ми побачимо статистику Мін'юсту: 125 тисяч порушень, 125 тисяч – обмеження у користуванні транспортними засобами, 125 тисяч – обмеження у використанні зброї, стільки ж обмежень у перетині кордону. Правильний шлях задля того, щоби діти отримували фінансову підтримку батьків. В минулому скликанні до мене звернулася донька, її батько був депутатом Полтавської обласної ради. Батько заборгував родині 107 тисяч гривень. Колеги, варто було прийняти закон тоді ще для того, щоб сьогодні ми змогли в грошовій формі давати можливість таким донькам отримувати аліменти. Індексація має проводитися, і колега Фріс вірно сказав, зараз потрібно звертатися до суду. Уявляєте, скільки цих судових справ буде? Ми сьогодні спрощуємо саме цим законом, щоби через виконавчу службу ми могли індексувати. Тому, насправді, закон потрібний, мета потрібна, ті технічні зауваження, про які говорять колеги, вони важливі для того, щоб цей закон працював. Ще раз вам хочу нагадати, 8 мільйонів дітей і підлітків сьогодні зростає в країні. І 125 тисяч порушників, які не сплачують аліменти, але справно ходять на на охоту в мисливські угіддя і відпочивають десь в інших країнах. Тому давайте сьогодні чітко пропишемо це в законі, і цей закон буде працювати, дійсно, для наших дітей. Дякую вам. Железняк Ярослав Іванович. Папієв Михайло Миколайович. Михайло Миколайович! Дякую. Прошу передати слово депутату Німченку Василю Івановичу. наша політсила буде підтримувати цей законопроект, виходячи з того, що він саме передбачає питання матеріального захисту дітей. Це в цьому ми вбачаємо раціоналізм і користь цього законопроекту. Разом з тим, я хотів би сказати, що тут ми не повинні перешагнути межу для діяльності і зловживання діями судових виконавців. Ви знаєте, що на сьогоднішній день відмінено питання добровільного виконання рішень по матеріальній зацікавленості в справах, стягнення матеріальної шкоди. І тому, не дай Бог, ще судові виконавці стануть на стезю зловживання для отримання вигоди. Я хочу вам розказати один приклад, і я закінчу. Йде питання про те, коли судові виконавці вирішували питання про стягнення в пользу "Таскомбанка" із залізної дороги нашої країни, 150 мільйонів, 150 мільйонів гривень. Служби знали про те, що такий виконавчий лист буде. Було перероблено в цьому залі, змінено Закон про примусове виконання. І вони в безакцентному порядку стягнули 150 мільйонів мільйонів у "Таскомбанк", а собі залишили 14 мільйонів. І тому я хотів би, щоб на цей рахунок не було допущено зловживань, і до другого читання вирівняно ці положення недопустимості зловживань. А так ми підтримуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали, підготуйтесь до голосування.

конструктивну опозицію, і підтримати дітей і матерів, які сьогодні виховують дітей самі, які не отримують аліментів, яких батьки поїхали кудись на заробітки, кудись поїхали і кинули своїх дітей напризволяще. І також підтримати дітей, які сьогодні потребують допомоги від держави. Є Конституція України, і ми повинні її дбати. Нас обирали люди, ті ж матері, які сьогодні страждають, яких сьогодні кинули чоловіки, буває таке в житті, психологічно. Треба культура ще, яка є в сім'ях. Також треба і виховувати в сім'ях, коли вони спочатку одружуються, а потім розходяться, а діти страждають. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до голосування. Займіть свої місця, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі) (реєстраційний номер Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-274 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Треба скорочувати наполовину строки, ні?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

За-246 Рішення прийнято. Шановні колеги, 15:00. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую,